Моля, гласувайте процедурното предложение за допускане на госпожа Митрева в залата.

осигурителен институт да бъде избрана госпожа Христина Велчева Митрева. Ще ви запозная накратко с автобиографичните данни на госпожа Митрева. Завършила е висше образование във ВИИ „Карл Маркс” през 1967-1971 г., специалност „Статистика”. Омъжена е и има една дъщеря. От 1971 до 1990 г. работи в Научен център по статистика като научен сътрудник. От 1998 г. досега

1995-1996 г. придобива допълнителна квалификация в курс за правоспособност и квалификация, организиран от Института на актюерите – Оксфорд, и Факултета по актюерство – Единбург. Квалификационни курсове, обучения и семинари, организирани от Администрацията по социално осигуряване на САЩ, Департамента по труда на САЩ, Съвета на Европа. По-важни проекти, в които е участвала госпожа Митрева. Разработване на сравнителни анализи и доклади на базата на статистически данни за международни сравнения, свързани с координацията на социалното осигуряване към Съвета на Европа, Международната организация на труда, Международната асоциация по социално осигуряване, ЕВРОСТАТ, МВФ и Световната банка. Участие в международни проекти по линия на Съвета на Европа, програмите ФАР и „Консенсус” за пенсионната реформа в България. Ръководител на втори компонент по проекта „Администриране на социалното осигуряване и подобряване институционалните възможности на Националния осигурителен институт” по заема със Световната банка. Представител на НОИ в Междуведомствената комисия по пенсионната реформа от 1998 г. до 2000 г. Представител на НОИ в Комисията по „Координация на социалното осигуряване” в Съвета на Европа от 2000 г. до 2004 г. Представител на НОИ в Комисията по трудовите злополуки и професионалните заболявания към ЕВРОСТАТ от 2002 г. до 2004 г. Представител на НОИ в работните срещи с Международния валутен фонд, Световната банка, Международната асоциация по социално осигуряване, Международната организация по труда и други международни организации от 2000 г. досега. Независим член на Европейския консултативен статистически комитет към Европейския парламент и Европейската комисия от м. март 2009 г. с петгодишен мандат.

от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 и чл. 39 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с Решение на Народното събрание за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт, прието на 25 февруари 2010 г. РЕШИ: Избира Христина Велчева Митрева за управител на Националния осигурителен институт с мандат

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Управлението на Националния осигурителен институт в рамките на пълномощията на управителя, дадени с чл. 37, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, може да се подобри с максимално придържане към мисията, визията, ценностите и стратегическите цели на Националния осигурителен институт. Всички действия и решения при изпълнение на оперативното ръководство на института неизменно ще са подчинени на стремежа за максимално доближаване до принципите, съдържащи се в тях, но при съобразяване с реалната социална и икономическа обстановка и ресурси. Първо, искам да благодаря за доверието, което ми се гласува, издигайки моята кандидатура, и за подкрепата, която винаги съм получавала от хората, с които съм работила, от депутатите във всички парламенти парламенти от 1997 г., откакто съм главен актюер на НОИ, от всички колеги, което за мен е изключително ценна помощ и подкрепа. Това, което искам да кажа, ако бъда избрана за управител на Националния осигурителен институт след вашето гласуване, е, че моята работа ще се съсредоточи приоритетно към подобряване на комуникацията и координацията в рамките и междуструктурните единици на всички нива в административната система. Подобряване на комуникацията и координацията между Националния осигурителен институт и органите на властта, други външни институции и неправителствени организации. Повишаване на прозрачността в работата на Държавното обществено осигуряване, управлявано от Националния осигурителен институт и изпълнение на обществената мисия и постигнатите резултати. Създаване на спокойна работна обстановка, предразполагаща към доверие, взаимопомощ, приемственост, взаимно уважение и отговорност. Практическо внедряване на Кодекса за поведение на служителите в системата на НОИ като действащ пътеводител за всеки от тях. Ще се боря и ще предлагам политики и мерки, които трябва да бъдат приемани с консенсус за постигане на по-добра финансова устойчивост на осигурителната система, намаляване на финансовата зависимост от републиканския бюджет, по-добра адекватност на пенсиите, по-ясно открояване на социалното осигуряване от социалното подпомагане, подобряване събираемостта на осигурителните приходи, прецизиране на отделни осигурителни елементи за постигане на повече справедливост и равнопоставеност. Развиване на системата за предоставяне на повече услуги чрез електронно правителство, подобряване на контрола върху разходите от осигурителните плащания, включително и експертизата на работоспособността. Съобразяване развитието на осигурителната система със стратегическите документи на правителството и на Европейската общност. Използването на актюерски техники, анализи, предложения, становища на експерти при обсъждане на различни сценарии за промени в общественото осигуряване в краткосрочен и дългосрочен хоризонт ще бъдат водещи и независими независими от политическата конюнктура за намиране на добри решения за социалната система. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Митрева. Моля народните представители, които искат да вземат отношение по обсъждания проект за решение, имате думата дами и Няма желаещи. Подлагам на гласуване проект на Решение за избиране на управител на така, както ни бе предложен от един от вносителите, госпожа Фидосова, а именно Народното събрание избира Христина Велчева Митрева за управител на Националния осигурителен институт с мандат до 21 май 2013 г. Гласували

Честито на госпожа Митрева. Пожелавам й успех на отговорното място.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да продължим, моля на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в пленарна зала да бъдат допуснати…

Няма. Подлагам на гласуване § 81 с редакция, предложена ни от комисията.

не спази изискванията за маркировка на наркотичните вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – с глоба от 30 000 до 50 000 лв.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 82 за промени в чл. 104 по предложението на комисията.

Добавя се нов § 82б, както следва: „§ 82б. В чл. 106 числата „1000 до 10 000” се заменят с „5000”.” Комисията не подкрепя предложението.

редакцията на § 83 по предложение на комисията в чл. 105 числото „1000” се заменя с „5000”. Гласували

Да.

Преди това обаче има неподкрепено предложение от комисията. Отменете гласуването.

Гласуваме § 88 по предложението на комисията.

По § 84 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя с редакционна поправка и предлага следната редакция за § 84, който става § 90: „§ 90. става § 90: „§ 90. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 13 думата „средства” се заменя с „продукти”. 2. В т. 16 накрая се поставя запетая и се добавя „невключващи производство”. 3. Точка 20 се изменя така: „20. „Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти” означава предписване на лекарствени продукти (опиеви агонисти или агонист-антагонисти) в съчетание с широк спектър от медицински и психосоциални психосоциални услуги за облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти, присъщи на опиоидната зависимост, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.” 4. В т. 23а думите „митническата територия” се заменят с „територията”.

„Пряка реклама” е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която цели популяризирането на наркотични вещества и/или употребата им чрез използване на самите вещества или на действия, свързани с тяхната употреба,

„Системни нарушения” са три или повече нарушения на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1, или на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти.”

параграфи 94, 95 и 96. Гласуваме ан блок тези норми.

Гласуваме отпадането на § 91 от текста на вносителя, както ни предлага комисията.

месеца от влизане в сила на този закон, компетентните органи издават нормативните актове за прилагането му. (2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените нормативни актове по прилагането на закона се прилагат, доколкото не му противоречат.”

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат допуснати в пленарната зала госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика и госпожа Елена Кременлиева – началник отдел в същото министерство. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в

доц. Алексиева. Имате думата. „Закон за закриване на Социалноинвестиционния фонд” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Комисията подкрепя

чл. 2 има предложение на народния представител Светлана Ангелова за отмяна. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 2 да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на чл. 2.

Моля, гласувайте текста на „Преходни и заключителни разпоредби” и редакцията на § 1 по предложението на комисията.

Предложение на народния представител Светлана Ангелова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. Правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Социалноинвестиционния фонд е Министерството на труда и социалната политика.” Гласуваме редакцията на новия § 2, предложен от комисията.

Гласуваме едновременно § 3, 4 и 5 по предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6, и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. Разходите по закриването са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Социалноинвестиционния фонд за 2010 г.” Гласуваме § 6 по предложението на комисията.

Предложение на народните представители Емилия Масларова и Хасан Адемов – в „Преходните и заключителни разпоредби” се създава нов § 6: „§ 6. Законът влиза в сила след ратифицирането на измененията, свързани със закриването на Социалноинвестиционния фонд, Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 18 ноември 2008 г. и ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.).” Комисията не подкрепя предложението.

Уважаема госпожо председател, уважаеми

и обвързано с Международен договор, който е подписан във връзка със Заемно споразумение за социално включване, което беше подписано миналата година и ратифицирано от българския парламент. В схема 2 на Заемното споразумение в Раздел І, т. А, чл. 1 е записано, че Заемното споразумение чрез Министерството на труда и социалната политика ще гарантира, че Социалноинвестиционният фонд или друга структура, удовлетворяваща банката… Става въпрос за Световната банка. Ние сме подписали едно Международно споразумение, в което е фиксирано, че Министерството на труда и социалната политика чрез Социалноинвестиционния фонд или друга удовлетворяваща структура банката. До този момент аз не зная това, което ние коментирахме на комисията, е има ли информация, надлежно, законно представена от другата институция, която удовлетворява Световната банка. Има уверение, че от страна на Министерство на финансите е изпратено писмо. Аз пуснах писмен въпрос до министър Дянков. Той общо взето цитира спогодбата, при което казва, че това е в прерогативите на Министерството на труда и социалната политика. Но държа да кажа, че Заемното споразумение, се подписва от министъра на финансите – било той сегашният, предишният или бъдещият,

особено в Годината за социално включване. Това е фондът, в който трипартитните действия са принцип на управление, в които не се допускат финансови нарушения, чиято дейност е прозрачна за гражданите на България. В Комисията по труда и социалната политика се опитаха да намекнат, че са получавани хонорари и затова ще бъде прекратен на базата на трипартитния принцип. Държа да заявя от тази трибуна, че лично моите средства като член на управителния съвет са отивали директно във Фонда за лечение на деца в България – може да се провери в разчетите и финансовите справки на Министерството на труда и социалната политика. Аз се връщам обратно на въпросния международен договор. Не е нормално, когато има подписан международен договор, който е ратифициран от парламента – тук искам да прочета чл. 15 на Закона за международните договори на Република България, в който е казано: „(1) Когато международният договор подлежи на ратифициране съгласно Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира договора със закон.” По-нататък, в чл. 25, който реално касае нашия случай, ал. 3 се казва: „Когато международен договор е обнародван, изменението,” – в случая, което касае нас - „прекратяването или спирането на действието на договора подлежи на обнародване отново.”

договор. Госпожо председател, Вие сте юрист, предполагам, че в залата има много юристи – не коментирам трябва ли да има Социалноинвестиционен фонд или не. Коментирам, че в един документ, в който ние решаваме вътрешно да закрием една структура, която е визирана в приет закон – международен договор на Република България със Световната банка, най-напред трябва да направим тази крачка.

сключен между Република България и Световната банка. Ако дойде потвърждение от Световната банка, никакъв проблем не е за минути този закон да бъде гласуван в парламента и след това да бъде обнародван. Така Така че не спираме закона, просто казваме, че процедурите трябва да се извървят по правилата. Още повече, в годината на бедността и социалното включване с това действие ние ще забавим с 6 месеца минимум насочването на 40 млн. евро

Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители! Най-напред искам да започна с това, че причината за нашето предложение да се закрие СИФ е направеният анализ на състоянието на административните структури Съветът за административна реформа на Министерския съвет с решение от 25 ноември 2009 г. е приел, че по отношение на структурите на Министерството на труда и социалната политика се предвижда закриване на Социалноинвестиционния фонд. Какви са мотивите на Съвета? Мотивите са за това, че функциите, изпълнявани от Социалноинвестиционния фонд в подкрепа на Националния план за икономическо развитие, са неактуални поради изтичане на срока му през 2006 г., подобни на функциите му по Националния план за регионално развитие, който е изтекъл през 2006 г. Констатирано е дублиране на редица функции на фонда с такива, изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика. Налице са възможности за финансиране на проекти от фондовете на Европейския съюз, вместо със субсидии. Тоест Социалноинвестиционният фонд е създаден със задача да изпълнява мерки, свързани със заетост. Инвестициите са по повод създаване на заетост. Сега има промяна в обстоятелствата. Знаете, че миналата година имаше гласувани постановления на Министерския съвет, съгласно които трябваше да бъдат гарантирани средства от бюджета, с които да се изпълняват инвестиционни проекти чрез СИФ. Такива средства нямаше в бюджета и ние бяхме много затруднени от гледна точка на това да осигурим финансиране на проектите, които бяха стартирали под управлението на СИФ. „Регионално развитие” има сериозни инвестиции в социалната инфраструктура, което означава, че на практика Социалноинвестиционният фонд се изпразва от съдържание. Що се отнася до новото заемно споразумение, за което госпожа Масларова говори, то е за един заем, който е съвършено различен от всичко, което до този момент СИФ е правил като инвестиции, като осигуряване на работна ръка. Тук говорим вече за един заем, който е ориентиран към детската целева група от нула до 7 години и ние не смятаме, че СИФ има компетенциите да се справи с управлението на този Затова предложението на Министерството на труда и социалната политика е този заем да се управлява чрез структура на самото министерство, в което има съответните експерти, с необходимата професионална експертиза, ориентирана към детско развитие. не виждаме никаква пречка за промяна в заемното споразумение и да изчакваме най-напред да променим заемното споразумение, след това да мине Законът за закриване на Социалноинвестиционния фонд, тъй като министърът на труда и социалната политика може да управлява заема дори чрез друга структура, дори СИФ да съществува. Така че едното не е свързано с другото. Освен това, ние получихме официалното становище на Световната банка, чрез което те подкрепят решението на правителството управлението на новия заем да се осъществява чрез новата структура, тоест чрез самото Министерство на труда и социалната политика, а не чрез Социалноинвестиционния фонд. Ето, това е писмото на Световната банка, подписано от Флориан Фихтъл. Те са в очакване да започне промяна в ръководството за управление на проекта, след което ще предложим на вниманието на народните представители на заемното споразумение в частта му административно управление. Тоест не чрез Социалноинвестиционния фонд, който е имал други функции, друго предназначение, а чрез самото министерство, което е още по-сериозна гаранция за това, че заемът ще бъде успешен. Що се отнася до други притеснения, които госпожа Масларова е изразявала за това, че няма да има прозрачност на управлението на заема, бих искала да я успокоя, че Министерството на труда и социалната политика винаги е правило възможно прозрачни своите действия. Така че и по този заем и неговото управление смятаме да създадем един обществен съвет, в който участие ще вземат различни ключови ключови неправителствени организации, които осъществяват проекти, свързани с детско развитие. Така че ще осигурим прозрачност на проектните действия, на всичко, което се случва. Разбира се, Управителният съвет на СИФ във вида, в който е бил до този момент като участие на синдикати и работодатели - ние смятаме, че управлението на този заем и съществото на този заем е съвсем различно от всичко, което до този момент Социалноинвестиционният фонд е осъществявал. Затова като партньори в процеса на осъществяването на този нов проект, свързан със социално включване на децата от нула до 7 години, ще потърсим най-вече партньори в лицето на неправителствените организации и други институции, ангажирани с политиките за децата. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Симеонова. Други народни представители, които желаят да вземат отношение? Госпожа Мая Манолова. Уважаеми колеги, според сега действащото законодателство Социалноинвестиционният фонд и неговата дейност се регламентират с два нормативни акта, с два закона. Единият е Законът за Социалноинвестиционния фонд, а другият е Заемното споразумение, по силата на което Международната банка за възстановяване и развитие предоставя 40 млн. евро на Република България за проект „Социално включване”. Това е проект, който касае изграждането на социална инфраструктура, на социални домове, социални услуги за подпомагане на семейства и деца до 7-годишна възраст, като става дума за деца от социално слаби семейства, за деца с увреждания по този начин чрез тези средства се гарантира тяхното развитие и нормалното им включване в социалния живот. Нормалната процедура, когато става дума за два закона, е, преди да се закрие изпълнителният орган, който е определен в Заемното споразумение между Световната този закон за ратифициране на това заемно споразумение и след това да се закрива Социалноинвестиционният фонд. За мен е доста неочакван подходът на Министерството на труда и социалната политика. Веднъж вече в Социалната комисия беше скрито писмото на синдикатите, с което се обявяват против закриването на Социалноинвестиционния фонд, кореспонденцията между Социалното министерство и Световната банка по повод съществуването на този фонд отново да бъде прибрана и да бъде представена в последния момент, когато се гласува в пленарната зала последният параграф от този закон. Ясно е за всеки юрист, че когато става дума за договор между Световната банка и Република България, никакви устни договорки, писма с неясно съдържание не могат да подменят или да променят клаузи от този договор. В този смисъл текстовете, които приемаме в този законопроект, са противоконституционни,

Отново сме в хипотеза на разместени отговорности във функционирането на новото управляващо мнозинство. Представете си, както чухме от заместник-министърката, тъй като правителството, и по-точно Министерството на труда и социалната политика било взело решение да си оптимизира структурите, в изпълнение на това решение се закрива структура, която съществува по силата на закон и която по силата на закон е страна по договор между България и Световната банка. Абсолютно несъстоятелни и, бих казала, смешни са твърденията, че в случая става дума за средства по оперативни програми, които щели да бъдат прехвърлени в оперативните програми. Световната банка изобщо не е институция, която се занимава със средства от европейските фондове. Това е международна институция и тези 40 млн. евро, с които България оперира, са пари, които са предоставени с конкретна цел, и с конкретна цел е посочен изпълнителният орган, който ще управлява тези пари. Всичкото това е станало факт след законодателен акт, ратифициран от българския парламент. Така че всякакви упражнения на изпълнителната власт как да променят един закон, без този закон да е минал през парламента, нямат правно значение. Съвсем друг е въпросът защо се прави това, и целите са прозрачни. Няма да се връщам на целесъобразността на това действие. В условията на икономическа криза, на безработица, млн. евро и поставяне под въпрос тяхното използване, според мен е престъпление по отношение на българския бизнес, който реално оперира с тези пари, престъпление по отношение на българските общини, които имат възможност чрез тези ресурси да подпомагат на територията на своите общини социално слаби семейства, и престъпление срещу българските деца и българските семейства, които биха се възползвали

един заем, който няма нищо общо с функциите на СИФ. Не коментирам правилността на това решение, но знам, че е имало големи съпротиви от страна на банката, за които ние в последващи дискусии сме говорили. Няма никакъв проблем управлението на заема да се осъществява чрез Министерството на труда и социалната политика.

на Министерството на труда и социалната политика да управлява този заем”. Така че нямате основания за никакви притеснения, които изрекохте преди малко. Ако днес Народното събрание гласува този закон, това не пречи по никакъв начин от утре да продължим да работим със Световната банка, така че да ускорим процесите на стартирането на проекта. В никакъв случай този акт на Народното събрание не би попречил на активното осъществяване на дейностите по проекта. Министърът е гарант, че този проект ще се осъществява успешно и прозрачно. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Симеонова! Когато гледахме закриването на Социалноинвестиционния фонд, или по-скоро, както беше написано, ликвидирането на СИФ на първо четене, тук, в залата, ни бе обещано, че ще имаме отчет на изпълнението на СИФ. Досега не съм видял отчет на изпълнението. Има нещо срамно ли, или се притеснявате от това, че искате да ликвидирате една работеща структура? Сега ще ви кажа колко са проектите. Има над 468 микропроекта от общинската социална инфраструктура в над 230 общини, говорим за реконструкция на 99 училища и на 58 детски градини. Тук няма община, ние сме народни представители. Няма регион или дадена община, която да не е била бенефициент по СИФ.

И защо го правим сега? Направете го следващата година. Рано или късно тази криза ще отмине. Но вие искате именно сега, може би за да има ново разпределение на тези пари, по един непрозрачен начин да приемем този закон. Защо не покажем тук писмото на синдикатите? Защо не покажем какво е тяхното мнение? Защо крием тези неща от народните представители?

никаква прозрачност. Просто един законопроект, набързо скалъпен, да се закрие една работеща структура. Аз лично не приемам мотива, че, видите ли, имало един административен орган, който решава, че за да се намали броят на административните структури, ще закрием СИФ. Ами че той може да реши да намалим с 50% структурата на агенция „Митници”. Това ли означава, ние трябва да разберем? Административен капацитет означава, даже ако трябва тези звена, които имат нужда от повече кадри, да се увеличат, защото са ефективни. Каква е усвояемостта по първия проект?

Няма община, която да не е била бенефициент. Няма община, която да не е била удовлетворена от изпълнението по проекти от Социалноинвестиционния фонд. Много хора са намерили препитание

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Хасан Адемов за нов § 6, което не се подкрепя от комисията.

че вторият законопроект, който беше внесен от група народни представители, е оттеглен. Моля докладчиците на комисиите, които са обсъждали двата законопроекта, да съобразят това и да ни спестят становищата си по отношение на оттегления законопроект.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, No 902-01-61, внесен от Министерския съвет на 21 декември 2009 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 февруари 2010 г., Комисията по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди на първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерски съвет. На заседанието присъстваха министърът на физическото възпитание и спорта господин Свилен Нейков и господин Лазар Каменов – заместник-министър. От Министерството на образованието, младежта и науката присъства госпожа Мариета Петлешкова. Присъстваха директорите на Спортното училище „Васил Левски” в град Пловдив Любен Жилков, директорът на Спортното училище в Перник господин Райчо Радев и Йорданка Благоева – председател на спортна федерация. От името на вносителя законопроектът бе представен от министър Свилен Нейков: С предложените изменения и допълнения законовата база се привежда в съответствие с Решение на Народното събрание за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България относно създаване на Министерство на физическото възпитание и спорта и закриване на Държавната агенция за младежта и спорта. Уреждат се правомощията на държавния орган и на административната структура, която ще осъществява политиката в областта на спорта. Създава се Експертен съвет към министъра на спорта, в състава на който са включени представители на държавни органи, органи на местното самоуправление, спортни организации и специалисти в областта на физическото възпитание и спорта. С промените по чл. 17-17в от Закона за физическото възпитание и спорта се прецизират изискванията, на които трябва да отговарят спортните организации във връзка с режима на лицензиране. Предвижда се обединените спортни клубове като сдружения на клубове по един или няколко видове спорт да получават статут на спортна организация. Предвидена е възможност Министерският съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта, да обявява спортни обекти и съоръжения за такива с национално значение, което според вносителя осигурява по-голяма гъвкавост и оперативна намеса при определяне статута на спортните обекти от особена важност за развитието на спорта. Предложени са промени във финансирането, които дават възможност за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения – не само с национално значение, но и такива държавна и общинска собственост. Усъвършенства се регламентацията на представителството при договаряне на трансфер на състезателни права. С цел издигане престижа на спорта се предоставя възможност на министъра на физическото възпитание и спорта да предлага приемане на медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства без приемен изпит във висши училища и колежи. Предвижда се детайлизиране на уредбата на държавните и общински спортни училища, с което според вносителя ще се създадат комплексни условия за провеждане на учебно възпитателен процес за по-пълно разкриване и развитие на ученици със способности за постигане на високи спортни резултати. В дискусията взеха участие народните представители Валентина Богданова, Веселин Методиев, Огнян Стоичков, Георги Колев и Ивелин Николов. От гостите се изказаха Любен Жилков, Райко Радев и Йорданка Благоева. Комисията направи следните критични бележки: Концепцията за разделение на спортните училища на държавни и общински не кореспондира достатъчно със Закона за народната просвета и Закона за учебния план и общообразователния минимум. Спорно се приема и текстът, че директорите на спортни училища трябва да бъдат възпитаници на Националната спортна академия, тъй като тези училища дават и общообразователна подготовка. По същия начин стои и въпросът с мандатността на длъжността „директор”. Урежда се специален статут на общинските спортни училища, без съгласуване с общините. В тази връзка бе представено и становището на Националното сдружение на общините. В него се подчертава, че в законопроекта се визират задължения на общините и финансиране от общинските бюджети, но това може да осъществи само след решение на общинския съвет. Вменено е задължение на Министерския съвет да приема национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта, вместо същата да се приема от Народното събрание и да послужи като основа парламентът да изработва законопроекти. В противен случай правителството задължава парламента да приема закони, които да кореспондират с приета вече стратегия от Министерския съвет. Даден бе пример, че Националната стратегия 2010-2020 г., вече приета от Министерския съвет, не е представена в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта за обсъждане. В нея министърът на физическото възпитание и спорта вменява задължения на общинските съвети, за които по закон няма компетентност. Тази грешка се мултиплицира и в настоящия законопроект по отношение на общинските спортни училища, общинските спортни обекти и общинската собственост Подчертано бе, че трябва да се работи по-прецизно с използваната терминология. Липсва легално определение на нововъведения статут „високоразряден спортист”, както и на термините „физическо възпитание” и „спортно училище”. Въпреки, че някои пропуски са наследени в закона, би могло те да се коригират. Не е ясно въз основа на какви критерии министърът на физическото възпитание и спорта ще утвърждава схемата на разпределение на финансовите средства от Българския спортен тотализатор - не са записани нито като принципи, нито като критерии, от които да е ясно за субектите (спортни клубове, федерации и други) при какви условия могат да усвоят тези средства. Липсва финансова обосновка по отношение на предвидените промени за спортните училища. Липсва и обосновка на разделението на спортните училища на държавни и общински. Не е взет под внимание и проблемът собствеността на сградния фонд. Освен това се визира, че ще се приеме наредба за условията за прием на ученици в спортните училища, но не е посочен срокът, в който трябва да бъде изработена тази наредба. Следващата бележка е във връзка с предоставяне на обединените спортни клубове на статут на спортна организация по смисъла на този закон. Това няма да разреши проблемите на спортните клубове – техни членове. По-скоро се създава една паразитна административно-техническа структура с възможност за злоупотреба с получените права по договори за наем на спортни обекти и съоръжения. Въпросът за обединените клубове изисква убедителна защита, която тук липсва. Немотивирана е и новата редакция за експертен съвет към министъра на физическото възпитание и спорта. В новия състав е засилено държавното участие, като са включени допълнително представители на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи, а са изключени висшите училища. Въпреки, че в Националната стратегия е поставен акцент за развитието на университетския спорт, в закона висшите училища са отстранени от Експертния съвет. Министерството на образованието, младежта и науката не взема отношение по този въпрос. Законопроектът предвижда в § 15, т.1 (чл. 17, ал.1) предстоящо издаване на наредба, която ще определи режима на лицензиране на спортните федерации, а в същия параграф, т. 2б - изработването на правилник, в който ще бъдат посочени критериите за категоризация на спортните клубове. Но и в двата текста не са определени сроковете на издаване на тези подзаконови нормативни актове. Критични бележки бяха направени и по § 22, чл.26, ал. 5, относно предложението изявени спортисти, да имат право без изпит да се приемат във висшите училища. Разпореждането не е мотивирано от вносителя относно очакваната цел – очаква ли се един добър щангист например да е добър висшист-математик. С промените по § 29, се отнемат правомощията на Народното събрание във връзка с определянето на спортните обекти с национално значения Приложения 1 и 2. Според законопроекта тези правомощия са за Министерския съвет. Нарушен е балансът на институциите, а именно парламент - правителство. Важното практическо значение е, че спортни обекти от национално значение не могат да се отдават под наем или друга форма на ползване от трети лица. състава на общинските комисии по § 30, чл.47а , не са включени представители на Министерството на физическото възпитание и спорта, при положение че се отнася до изготвяне на оценка на спортните обекти и годността за ползването Вносителите изразиха готовност да вземат под внимание направените бележки, като между първо и второ четене ще бъдат прецизирани текстовете на законопроекта. След приключване на дебатите и проведено гласуване с резултати: „за" 10 , против – 0, въздържали се – 3, Комисията по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 902-01-61, внесен от Министерския съвет на 21 декември 2009 г. „Комисията по правни въпроси разгледа законопроекта на свое заседание на 11 февруари 2010 г. От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Иван Ценов. В проекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта се предвижда следната уредба. Привеждане на законовата база в съответствие с решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България относно създаване на Министерство на физическото възпитание и спорта и закриване на Държавната агенция за младежта и спорта. Уреждат се правомощията на държавните органи и административната структура, която ще осъществява държавната политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и създаване на експертен съвет като консултативно звено към министъра на физическото възпитание и спорта, в състава на който са включени представители на широк кръг държавни органи, органи на местното самоуправление, спортни организации и специалисти в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Детайлизирането на уредбата на държавните и общинските спортни училища ще създаде комплексни условия за провеждане на високо ефективен учебно-възпитателен и тренировъчен процес за по пълно разкриване и развитие на учениците със способности за постигане на високи спортни резултати. Предвидена е и възможност Министерският съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта да обявява спортни обекти и съоръжения за такива с национално значение. Създава се по-голяма гъвкавост и възможност за оперативна намеса при определяне на статута на спортните обекти и съоръжения от особена важност за развитието на българския спорт. В дискусията в Комисията по правни въпроси взеха участие народните представители Веселин Методиев, Янаки Стоилов, Екатерина Михайлова, Димитър Лазаров и Искра Фидосова. Изказаха се становища в подкрепа на законопроекта. Поставени бяха въпроси, след като е предвидена възможност Министерският съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта да обявява спортни обекти такива с национално значение, ще може ли и да изключва такива обекти от националната спортна база? Съществува ли регистър на спортните обекти? Остава ли начинът за обработка на документите при лицензиране на конкурентните организации? При откриване или закриване на спортни училища от Министерския съвет ще има ли и акт на общинския съвет? Каква е политиката на министерството за развитието на физическото възпитание и спорта и има ли регистър на спортните обекти към училищата. Дадена бе и препоръка за прецизиране на редица текстове между първо и второ четене. След проведената дискусия с 16 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 902-01-61, внесен от Министерския съвет

Госпожо председател, уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 902-01-61, внесен от Министерския съвет на 21 декември 2009 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2010 г, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. На заседанието присъстваха господин Лазар Каменов – заместник-министър на физическото възпитание и спорта, и госпожа Надежда Велева – правен консултант към същото министерство. Законопроектът беше представен от заместник министър Лазар Каменов. предложените изменения и допълнения се предвижда привеждане на законовата база в съответствие с решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България относно създаване на Министерство на физическото възпитание и спорта и закриване на Държавната агенция за младежта и спорта. Уреждат се правомощията на държавния орган и на административната структура, която ще осъществява държавната политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Създава се експертен съвет като консултативно звено към министъра на физическото възпитание и спорта, в състава на който са включени представители на широк кръг държавни органи, органи на местното самоуправление, спортни организации и специалисти в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Това звено ще допринесе за усъвършенстването и провеждането на държавната политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Прецизирана е правната уредба, регламентираща статута на спортните организации. Уреждат се изискванията, на които спортните федерации и националните спортни организации трябва да отговарят във връзка с режима на лицензиране. Усъвършенства се регламентацията на представителството при договаряне за придобиване или трансфер на състезателни права. Предложени са промени във връзка с финансирането на дейности от областта на физическото възпитание и спорта, като така ще се подпомогне изграждането, реконструирането и модернизирането на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм не само с национално значение, но и такива държавна и общинска собственост. Диференцирани са административните нарушения и се определя редът за разходване на постъпилите финансови средства от глоби и имуществени санкции. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 16 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерския съвет.”

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта спорта № 902-01-61,внесен от Министерския съвет На заседанието, проведено на 11 февруари 2010 г. Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 902-01-61, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взе участие господин Лазар Каменов – заместник-министър на физическото възпитание и спорта, който представи законопроекта. Със законопроекта се предлага да се създаде експертен съвет като консултативно звено към министъра на физическото възпитание и спорта, в състава на който са включени представители на широк кръг държавни органи, органи на местното самоуправление, спортни организации и специалисти в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Детайлизира се уредбата на държавните и общинските спортни училища, насочена към създаване на комплексни условия за провеждане на високоефективен учебно-възпитателен и тренировъчен процес за по-пълно разкриване и развитие на учениците със способности за постигане на високи спортни резултати. Предвижда се в общините да се създадат комисии за проверка и контрол по спазване на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност при провеждане на спортни мероприятия, организирани на стадиони и спортни зали. В хода на дискусията членовете на комисията се обединиха около целесъобразността на предложените промени и необходимостта от приемане на законопроекта. Същевременно всички народни представители, взели участие в дискусията, обърнаха внимание, че законопроектът се нуждае от допълнително прецизиране на отделни разпоредби, които следва да бъдат взети предвид от водещата комисия при подготовката на законопроекта за второ гласуване. Необходимо е да се прецизира реда за създаване на общинските комисии за контрол на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти, техните функции и взаимодействието им с останалите държавни органи. Наред с това е необходимо да се регламентира и правната възможност за промяна в предвижданията на устройствените планове и на предназначението на спортни обекти, в случаите когато те са с отпаднала необходимост. Целесъобразно е да се предвиди възможност за допълнително финансиране на общинските спортни училища със средства и от държавния бюджет. Част от народните представители не споделят предвидената възможност за преференциален прием на медалисти във висшите училища при липсата на ясни критерии за това. От прецизиране се нуждаят и разпоредбите, свързани с постъпленията от глоби и имуществени санкции в бюджета на министерството и реда за тяхното разходване. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление 7 гласа „за”, без „против” и 5 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 902 01-61 внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Татарски. Откривам дебите по обсъждания законопроект. За изказване думата има народния представител Веселин Методиев. Заповядайте, господин Методиев. Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър, колеги! Аз ще подкрепя внесения законопроект, но взимам думата главно за да обърна вниманието на пленарната зала върху един въпрос и той беше подробно представен от председателя на Комисията по образованието и науката Законопроектът има в себе си три теми. Едната тема е за устройството на министерството и неговите функции дотолкова, доколкото е имало агенция. В тази посока подкрепата неминуемо е за всеки, който е подкрепил съставянето на правителството, по простата причина, че това е логично последствие от наличието на министерството. Там няма какво да се каже, поне от моя страна. Втората група въпроси обаче засяга училищната мрежа на страната и в частност спортните училища. Дебатът в комисията изясни следното. Господин министърът и неговият екип са си поставили една много висока цел и в някаква степен похвална. Те искат да направят няколко елитни спортни училищни средища на страната и по този начин за България да има в близката перспектива такива центрове, на които да се разчита от гледна точка на високото спортно майсторство и националния престиж на България като спортна нация. Това е висока политическа цел, тя заслужава подкрепа, но не е възможна върху рамките на цялата мрежа, която е от спортни училища. Ето защо аз ще участвам с удоволствие – господин председателят намекна в доклада, че трябва да се направи работна група между комисията и министерството точно да се изчистят текстовете и да се упомене без никакво притеснение точно тази претенция върху колко училищни средища става дума. Ставаше дума за 6 или 7 – колегите се изказаха различно, от общо 21 такива училища, които да станат държавни, които да бъдат пряко подчинени на министъра и на които да се разчита по посока на това високо спортно майсторство. Останалите не могат да бъдат просто подведени под общ знаменател и включени в тази група, така както е сега в текста, защото не отговарят на поставената цел, тоест те не са част от мотивите. Това разминаване между мотиви и цел и конкретни текстове в закона трябва да бъде уредено. Това, първо. Второ, от много голяма степен на важност е да се направи така, че да има пълно съвпадение между изискванията за общообразователният минимум и това, което тези момчета и момичета ще правят в тези елитни спортни училища, да ги нарека спортните колежи на България. Защото в близкото минало имаше един изключителен талант в българския футбол – аз съм се прекланял като дете пред него, България онемяваше, когато той играеше на игрището, обаче в училище бяха казали, че в гимназията пише „футбол” с „в”. Не може да се допусне подобно нещо в близката перспектива на българското образование. Тоест задълженията, произтичащи от общообразователният минимум и онова, което се нарича матура, ще трябва да са железни и в тези спортни елитни училища. Не може да се отстъпи в никакъв случай. Което означава, че така трябва да се разпишат текстовете – това е втората голяма задача пред работната група, че тези момчета и момичета, бидейки със своето високо спортно майсторство, ще бъдат и с необходимите задължителни изисквания за завършване на средно образование. Може да се мисли и в друга посока, но това е вече въпрос на разговор с министъра и неговия екип – доколко е нужно тези елитни български спортисти да имат средно образование. Дали това да не бъде някакъв вид професионално образование. само от сегашната гримаса на господин Нейков разбирам, че, разбира се, е задължително да имат средно образование. Не могат да бъдат оставени по-ниско. Ето защо задачата не е проста.

Това трябва да го знаем и да живеем с ясното съзнание какво извършваме. Завършвам: има поставена висока цел, тя може да бъде постигната, но не с тези текстове, които ще подкрепим на първо четене – говоря за училищната среда и за училищната мрежа. Трябва да прецизираме текстовете, да ги направим по-добри. Убеден съм, че ще го направим и ще имаме един много добър закон на второ четене. Благодаря, госпожо председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Методиев. Има ли ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Виждам един. Следя за времето, господин Корнезов, заради това питам за желаещите да се изкажат. Тъй като има такива, явно ще просрочим определеното време за пленарно заседание по обсъждане на законопроекти до 10,30 ч., обявявам, че с обсъждането на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта ще продължим